na kojem piše, da je tema Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske uniji Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske predložila je ovaj plan na temelju članka 129. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za europske integracije.

Dopustite mi da vam predstavim Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora u punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Kao i svake godine do sada saborskim zastupnicima moramo pružiti potporu i pravovremenu informaciju o svim zakonodavnim aktivnostima koje proizlaze iz procesa pristupanja Europskoj uniji a posebno je to važno učiniti u ovoj završnoj fazi. S obzirom na ključnu ulogu Hrvatskoga sabora u raspravi i donošenju zakonskih prijedloga predlaže se Hrvatskom saboru usvajanje ovog Plana zakonodavnih aktivnosti koji predstavljaju preduvjet za zatvaranje poglavlja pregovora koja još nisu zatvorena. Hrvatska je u procesu pristupanja Europskoj uniji ispunila glavninu obaveza koje se odnose na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Donošenjem 472 europska zakona i tisuću 86 podzakonskih akata u razdoblju od 2000. godine pa do danas maksimalno smo uskladili naš pravni sustav s europskim te u naše zakonodavstvo prenijeli najbolja pravna rješenja koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije. Samo u 2009. godini usvojili smo 82 zakona i 229 podzakonskih akata. Što se tiče samog procesa pregovora o pristupanju možemo reći da smo u 2009. godini pogotovo nakon postizanja dogovora sa Republikom Slovenijom o načinu rješavanja graničnog pitanja ostvarili značajan proboj u pregovorima i ušli u njihovu završnu i odlučujuću fazu. Hrvatska zato sa optimizmom gleda u 2010. godinu koju vidimo i kao odlučujuću i završnu godinu tehničkog dijela naših pregovora o ulasku u Na međuvladinoj konferenciji u pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji koja je održana 19. veljače 2010. godine službeno su otvorena dva poglavlja pregovora, to je 13 - Ribarstvo i 27 – Okoliš tako da trenutno imamo ukupno 30 otvorenih poglavlja od čega je 17 i privremeno zatvoreno što čini zatvorenim više od polovine ukupnog broja pregovaračkih poglavlja koja ima 33. Velikim uspjehom smatramo isto tako i činjenicu da je prošli petak Hrvatskoj upućen poziv i za predaju pregovaračkog stajališta u ključnom poglavlju pregovora, to je poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava i odmah smo našu pregovaračku poziciju proslijedili i Europskoj uniji. Isto tako, vrlo skoro očekujemo i skoro upućivanje poziva za predaju pregovaračkih stajališta u poglavljima 8 – Tržišno natjecanje te njegovo formalno otvaranje. Očekujemo dakle da sva preostala poglavlja, pregovori budu otvoreni za vrijeme španjolskog predsjedništva što znači do polovice ove godine, posebice iz razloga što Hrvatska želi bez odgode ostvariti napredak u ispunjavanju uvjeta potrebnih za njihovo privremeno zatvaranje. Tu u prvom redu mislim na poglavlja 8 – Tržišno natjecanje, poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlje 31 – Vanjska sigurnosna i obrambena politika. Isto tako, potvrda da su hrvatski pregovori ušli u završnu fazu svakako je i početak rada na postupku tehničkih prilagodbi pravne stečevine Europske unije kroz koji će se činjenice budućeg članstva Republike Hrvatske unijeti u pravne propise Dodatni optimizam pruža nam i činjenica da je s radom započela ad hoc radna skupina za izradu pristupnog ugovora s Republikom Hrvatskom kao i prihvaćanje financijskog paketa za pristupanje Republike Hrvatske Kako bi uspješno okončala tehnički završetak pregovora Republika Hrvatska odlučno nastavlja s provedbom potrebnih reformi i svim ostalim aktivnostima koje su potrebne zbog ulaska u Europsku uniju ali prvenstveno radi jačanja hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Upravo s ciljem praćenja napretka u ostvarivanju svih preostalih obveza iz procesa pregovora pripremili smo i ovaj plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Hrvatske u Europskoj uniji za 2010. godinu. Planom je predviđeno donošenje 12 zakona koji predstavljaju preduvjet za zatvaranje poglavlja pregovora koja još nisu zatvorena i njihovo donošenje je planirano za prvu polovicu ove godine. U prvom kvartalu predviđamo usvajanje tri zakonska prijedloga, od toga je jedan zakon već i donesen u Hrvatskom saboru a to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. U drugom kvartalu predviđamo usvajanje daljnjih devet zakonskih prijedloga. prijedloga. Radi se o 12 zakona koji se odnose na zatvaranje poglavlja koja su otvorena na međuvladinoj konferenciji u listopadu 2009. godine, to su poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala, poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 24 – Pravda, sloboda i sigurnost odnosno na poglavlja koja još nisu otvorena a predmetni zakoni su očekivana mjerila za zatvaranje, to su poglavlje – Tržišno natjecanje i poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava. Donošenjem ovog plana Hrvatska nastavlja s provedbom reformi u području državnih potpora, posebice potpora poljoprivredi i ruralnom razvitku. Zatim, nastavljamo s usklađivanjem sektora financijskih usluga. No, većina predviđenih zakona odnosi se na daljnje jačanje neovisnosti i profesionalnosti hrvatskog pravosuđa. Posebno je potrebno istaknuti da donošenje nekih od ovih zakona ovisi ujedno i o izmjenama Ustava Republike Hrvatske. To su tri zakona, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o o Državnom sudbenom vijeću, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu i Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Dame i gospodo zastupnici, predstavivši plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora u tekućoj godini ocjenjujem kako on potvrđuje spremnost Republike Hrvatske da provede preostale reforme ključne za članstvo u Naša dosljednost u provedbi planiranih aktivnosti bit će jasan znak i Europskoj uniji da je Republika Hrvatska vjerodostojan partner i država koja sebe vidi u vrlo skoroj budućnosti kao punopravnu članicu. I završno bih želio istaknuti da se pravna stečevina Europske unije kontinuirano razvija i Hrvatska će i kao država članica biti u obavezi usklađivati svoje nacionalne propise s pravnom stečevinom Stoga je Vlada Republike Hrvatske ove godine izradila po prvi puta i donijela i Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2010. godinu. Izradi tog dokumenta pristupili smo radi pripreme za funkcioniranje Hrvatske u uvjetima punopravnog članstva u Europskoj uniji. Riječ je o programu transpozicije nove pravne stečevine Europske unije kakav imaju i druge države članice. Temeljem njega Hrvatska sukladno preporukama Europske unije i slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s državama članicama Europske unije te će slijedom toga Hrvatski sabor raspravljati i donositi zakone iz navedenog programa. Ovim pristupom Hrvatska jasno pokazuje svoju spremnost da već u ovom trenutku funkcionira kao država članica. Ovakve programe ćemo donositi u budućim godinama našeg članstva u Europskoj uniji kada ćemo ujedno kroz sudjelovanje u kreiranju zajedničkih politika Europske unije raditi na promicanju i Hrvatskih nacionalnih interesa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici, zahvaljujem se na vašoj pažnji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege. Ova je godina bez sumnje od posebnog značaja za proces pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. U 2010. godini trebali bismo završiti pregovore o pristupanju, a konkretan plan do kraja ove godine, odnosno kako smo čuli i od ministra je do ljeta otvoriti preostala tri poglavlja, a do kraja godine zatvoriti sva poglavlja uključujući i ona o kojima sad još ne govorimo, a to su dva preostala, dakle o predstavljenosti Hrvatske u različitim tijelima, Parlamentu, Komisiji, Vijeću i ako bude takvih pitanja ono poglavlje koje se zove ostala pitanja. Hrvatska je strana u potpunosti spremna odraditi svoj dio posla, a čini se da su takve namjere za prvo polugodište pokazane vrlo jasno i od španjolskog predsjedništva, a vjerujemo da će i sljedeće predsjedništvo težiti istom cilju. Ukoliko se takav ritam omogući od strane svih EU institucija, a ne vidim razloga da tome ne bude tako, onda možemo u ovoj godini i potpisati ugovor o pristupanju. To zapravo znači da će u svakom pogledu, a zasigurno kada je riječ o zakonodavnom poslu, u smislu priprema za pristupanje i pri tom naglašavam za pripremu jer se pravna stečevina mijenja, dopunjuje te je usklađivanje stalni posao koji ne prestaje trenutkom potpisivanja ugovora ili ulaska u EU, a po Lisabonskom ugovoru ima ovaj nacionalni parlament će imati i neke druge zadaće. Dakle, će posla i kada posao priprema za pristupanje se završi, a to će u najvećem dijelu biti pri kraju ove godine. Uvjerena sam da je ovo dobra vijest za sve nas, a osobito mislim da imaju pravo biti ponosni svi oni koji koji su kroz sve ove godine zdušno i predano pa i u vremenima kada nam nije bilo najjasnije kada će ti naši napori biti valorizirani i nagrađeni, na ovom velikom poslu radili. Dakle, ušli smo u završnicu tog dugačkog puta na kom je bilo i očekivanih i neočekivanih prepreka, ali vjerujem kako ćemo na kraju u EU ući pripremljeniji nego li je to bio slučaj u nekih zemalja iz ranijih valova proširenja i pri tome ne mislim samo na zemlje koje su zadnje ušle u EU. I stoga mislim da će se to na svojevrstan način i isplatiti, a da bi se zaista članstvo i isplatilo na tome treba i trebat će stalno raditi i mislim da je to najvažnija od svih poruka koje trebamo razumjeti i prenositi drugima. Valja stoga imati na umu da je ovaj veliki i prevažan posao koji smo do sada odradili ipak samo manji dio posla, usudila bih se reći uvodni posao kojim se kako u kojem razdoblju bavio relativno ograničen broj ljudi. Pred nama je sve više vrijeme u kojem će se broj onih koji će morati praktički svakodnevno sudjelovati u poslovima koji su vezani uz članstvo ili su posljedica članstva znatno povećavati. Na izravan ili neizravan način to će utjecati na poslove i poslovanje svih u Hrvatskoj. To vrijedi kako za Vladu i njezina tijela tako i za nas u Hrvatskom saboru, ali i za tijela lokalne i regionalne vlasti, poslovne i brojne druge udruge i da ne nabrajam na koje sve skupine se to odnosi. U tom dijelu vidim i brojne zadaće koje među ostalima imamo i mi saborski zastupnici, a to je da u našim izbornim jedinicama potičemo predstavnike lokalnih vlasti i institucija te tvrtki, civilni sektor itd. da se aktivnije pripremaju za funkcioniranje u članstvu kada kada budemo članica Europske unije, da informiramo javnost o različitim aspektima bitnim za pristupanje, da aktivno sudjelujemo u pripremanju Hrvatskog sabora kao institucije čiji će zastupnici i radna tijela imati od prvog dana veliki dodatan posao opet kada budemo članica Europske unije. Dok je u ranijim godinama pred nama znalo biti i više od stotinu zakona, ovogodišnji i zadnji plan te vrste ima relativno kratak popis zakonodavnih zadaća i one su uglavnom vezane uz još neotvorena poglavlja 23 i 8 te nekoliko otvorenih poglavlja koja čekaju zatvaranje. I dok zaista s pravom možemo reći kako smo zakonodavno zadnjih osam godina odradili veliki posao, čuli smo od ministra o kojim se tu brojkama radi, oko usklađivanja zakonodavstva, ne smijemo zaboraviti kako nam još predstoji posla oko pregovora, ali i sasvim druga vrsta izazova i poslova nakon što pristupni ugovor krene u ratifikaciju. Pri tom ne mogu ne spomenuti ovom prigodom i promjene Ustava bez kojih nije moguće zatvaranje određenih poglavlja i općenito nije moguće završiti ovaj prevažni posao. Nadam se da će se, kao što je to slučaj i u djelovanju Nacionalnog odbora te rada u drugim saborskim tijelima čiji je posao vezan uz pristupanje Hrvatske u i u ovom pitanju potvrditi konsenzus o tome kako je članstvo Hrvatske u Europskoj uniji zajednički nacionalni prioritet bez ostatka. Zaključno, plan zakonodavnih aktivnosti o kojem raspravljamo predstavlja popise zakona koje radi završetka pregovora Hrvatski sabor ima za napraviti u prvom polugodištu, a kako bi se održao planirani ritam zatvaranja poglavlja u pregovorima. klub Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podržava predloženi plan aktivnosti. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. **Pusić, Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ovaj popis lijepo izgleda, zapravo ljepše nego bilo koji do sada zato što je kratak i pokazuje da imamo što se tiče novog zakonodavstva relativno malo posla u Saboru, iako po procjeni mojoj i kluba HNS-a nešto više nego što ovdje piše, a naravno po još jednom drugom popisu to će postati sad i naš trajni posao. Dakle, za razliku od onih godina kad smo imali 125 ili ne znam koliko sve zakona koje smo morali harmonizirati u tom razdoblju jednogodišnjem na ovom popisu koji je pred nama i koji je Vlada poslala u Hrvatski sabor nalazi se 12 zakona. trebali uvrstiti u naš program. Od toga smo jedan od tih 12 do sada odradili početkom ovog mjeseca. Kao što je ministar naglasio neki ovise o Ustavu. Temeljem uvida u status pregovora, dakle mi imamo još tri poglavlja otvoriti i ukupno 16 poglavlja zatvoriti. Uz ove zakone temeljem jedne inventure koju smo u okviru Nacionalnog odbora radili i koju naravno svi članovi Nacionalnog odbora su bili prisutni i imaju popis tih zadaća u tih 16 poglavlja gdje je bila i premijerka i ministar i voditelji svih poglavlja koja još nisu otvorena ili koja još nisu zatvorena. Ovaj popis koji je pred nama trebat će temeljem uvida u tu inventuru, dakle što bi trebalo sve napraviti da bi se mogli pomaknuti u ovih 16 poglavlja trebat će po našoj prosudbi nadopuniti. Recimo u poglavlju 23. osim onog što je ovdje navedeno trebat će izvršiti još i određenu reformu upravnog sudovanja i određenu reformu trgovačkog sudovanja. Dakle, vezano na to vjerojatno će morati u parlamentarnu proceduru doći još neki zakoni osim ovih 12 koji ovdje pišu. U poglavlju 33. trebat će vjerojatno još uspostaviti sustav za uplate sredstava u proračun To u ovom prijedlogu koji je pred nama se ne spominje, ali će po toj jednoj inventuri koju smo napravili svakako taj posao nam još predstoji. To je poglavlje financijske i proračunske odredbe. U poglavlju 27., to je poglavlje okoliš koje je otvoreno, ali nije još zatvoreno predstoji nam po nekom uvidu koji mi u Parlamentu, dakle u Nacionalnom odboru imamo predstoji nam još morska i dunavska strategija koju također ne vidimo u ovom popisu da je spomenuta kao nešto što u Saboru treba donijeti, a trebat će donijeti. I u poglavlju 4. - Sloboda kretanja kapitala u najmanju ruku nam još predstoji izmjena Zakona o privatizaciji INA-e i HT-a i sve što se odnosi na zlatnu dionicu i sve što se odnosi na socijalne klauzule koje mi imamo. Dakle, ovo navodim samo kao primjere nekih stvari koje temeljem uvida u ono što bi trebali u 16 poglavlja koje još trebamo zatvoriti ili otvoriti, što bi trebalo još napravit a nije u popisu zakonodavne recimo nekakve zadaće. Dakle, popisu ovih 12 zakona koji su došli pred nas. Te stvari će očito trebati za vrijeme sjednice, dakle tijekom našeg zasjedanja nadopuniti i još određene zakone dodati na ovaj popis. Ali niti po našem uvidu taj popis ne bi trebao bitno prelaziti ovih novih zakona kojih je ovdje na popisu 12 ne bi trebao kad kad se napravi jedan integralni popis svega što treba napraviti trebao puno prelaziti brojku od 20. Dakle, ovom popisu naravno mi ćemo kao klub HNS-a podržati. Ali upozoravam Parlament da temeljem uvida koji Parlament sam ima, dakle inventure koje smo napravili ovo nije definitivni popis. Tome će se morati barem četiri, pet stvari samo po ovom uvidu koji mi imamo dodati za vrijeme zasjedanja. Postoji još i jedan drugi popis koji ministar nije, naime koji je ministar spomenuo ali nismo ga dobili danas za ovu točku u raspravu, a to je usklađivanje zakonodavstva u onim poglavljima koje jesmo zatvorili ali gdje se mijenjaju direktive i pravila unutar same Europske unije. Dakle, gdje Europska unija mijenja svoju vlastitu regulativu u područjima u kojima smo mi okončali pregovore, ali sad moramo pratiti promjene unutar europske regulative. Mislim da po prvi puta imamo takav monitoring predviđen za ovo proljeće, da se vidi kako napredujemo i kako pratimo harmonizaciju hrvatskog zakonodavstva u poglavljima koje smo završili. Dakle, ne u poglavljima koja nismo još privremeno zatvorili nego u onima koje jesmo privremeno zatvorili, a to je jedna vrsta treninga ili jedna vrsta probe za ono što ćemo u buduće trajno raditi. Dakle, ulaskom u Europsku uniju trajno ćemo harmonizirati hrvatsko zakonodavstvo sa novim i novim pravilima koja se donose i koja će biti izglasana unutar Europske unije. I u tom smislu u ime kluba HNS-a ovdje bih predložila da možda i mi napravimo jednu svoju vrstu prijedloga ili popisa zadaća, treninga, koje bi unutar Sabora ne samo za saborske službe, jer kao što vjerojatno mnogi od vas znaju to je u ovom trenutku na djelu, dakle imamo jedan projekt sa Mađarskom koja vrši trening administrativnog osoblja Sabora za ovaj posao permanentne harmonizacije i rada sa europskim institucijama, jedanput kad postanemo zemlja članica. Mi u klubu HNS-a mislimo da ne bi bilo loše da možda i zastupnici prođu neku vrstu, da sami sebi napravimo neku vrstu bilo treninga, bilo rasporeda upoznavanja sa funkcioniranjem Parlamenta i parlamentarnih zastupnika, dakle ne samo službi, u situaciju permanentnog usklađivanja, dakle stalnog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa europskim zakonodavstvom. I ovaj drugi popis koji se može naći na Internetu, ali mi ga nemamo u materijalima za današnju sjednicu, a ima 38 zakona, taj popis zakona koji ćemo usklađivati temeljem novih direktiva Europske unije u područjima u kojima smo završili pregovore je jedan dobar trening ili jedan dobar primjer kako će to samo puno dinamičnije i puno puno intenzivnije funkcionirati u trenutku kad Hrvatska uđe u Europsku uniju. Evo ga, dakle u ime kluba HNS-a naravno podržat ćemo ovaj plan zakonodavnih aktivnosti. Upozoravamo da ga treba nadopuniti, dakle da ovo nisu svi zakoni za poglavlja koja mislimo otvarati i zatvarati. Naš je realni plan i nešto na čemu mislim da zaista svi trebamo raditi da okončamo otvaranje svih poglavlja do ljetne stanke europskih institucija koja je u kolovozu, dakle u španjolskom i jedan mjesec belgijskog predsjedanja, i da pozatvaramo po mogućnosti sva poglavlja osim tri do četiri, ako mislimo stići na vrijeme da okončamo pregovore ove godine, a ima niz razloga zbog kojih je to tako. Dakle podržavamo ovaj prijedlog i molimo da se nadopuni, odnosno upozoravamo da ga treba nadopuniti sa onim zakonima koje pregovori u 16 poglavlja još zahtijevaju, dakle u onima koje još nismo zatvorili, još zahtijevaju a koji se na ovom popisu ne nalaze. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik i potpredsjednik Neven Mimica. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Čak i sa aspekta štednje u Hrvatskom saboru u ovom teškom i kriznom vremenu dobro je da je po prvi put plan, popis zakonodavnih aktivnosti za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva sa europskom pravnom stečevinom stao na jednu stranicu papira. Kažem po prvi put jer je do sada barem stotinjak zakona bilo na ovakvim popisima kada se planirala zakonodavna aktivnost tijekom predstojeće godine. To pokazuje prvo da su naše zakonodavne reforme, a onda i reforme ukupno, pa onda i sami pregovori se približili završnoj fazi, ali to pokazuje i da je u Hrvatskom saboru utvrđena i odgovarajuća poslovnička procedura, ali i ustaljena odgovarajuća praksa koja je omogućila da Sabor jednostavno ne bude usko grlo za procesuiranje svega onoga, onih prethodnih potrebnih temelja za europske reforme. Sabor je očito, vidi se i po ovom popisu dobro odradio svoj zakonodavni dio vezan za europsko zakonodavstvo. Vjerujem da će preko 500 zakona ukupno biti do kraja ove godine, odnosno do kraja pregovora donešeno u Hrvatskom saboru radi usklađivanja sa europskim zakonodavstvom. Od toga će, pa rekao bih gotovo polovica biti donešena u ovom sazivu Hrvatskoga sabora. Prema tome, izražavamo u ime kluba SDP-a izražavam i zadovoljstvo načinom na koji je Hrvatski sabor djelovao u svojoj zakonodavnoj aktivnosti i načina na koji je djelovao i doprinosio ukupnom procesu približavanja Hrvatske Europskoj uniji. Ono što nam ostaje i dalje kao planiranje zakonodavstva nije vezano za završetak pregovora ili za završetak ovog ili za ispunjavanje ovakvog plana zakonodavnih aktivnosti, jer mi moramo nastaviti planirati zakonodavstvo i kada uđemo u članstvo Europske unije, jer je ovo pokretna meta, ovo je zakonodavstvo Europske unije, pravna stečevina je promjenjiva, mijenja se stalno i jednostavno naša nadležna tijela trebaju biti u stanju unaprijed predvidjeti, a to rade i europska tijela pa će im biti lakše planirati promjene koje će i nakon članstva u Europskoj uniji Hrvatski sabor morati odrađivati. Prema tome, očekujem da se nastavi ovakva praksa praksa planiranja zakonodavnog usklađivanja i očekujemo da Hrvatski sabor i ubuduće i za 2011., i 2012. i za sve sljedeće godine članstva dobija ovakav plan zakonodavnih aktivnosti kako bismo se i u Saboru u cjelini i u nadležnim odborima mogli unaprijed pripremiti za takvu zakonodavnu ulogu Hrvatskoga sabora. Jedan drugi element bi također htio naglasiti. On je na žalost bio manje izražen ili manje u dobrom svijetlu izražen u odnosu ako ga uspoređujemo sa ovim planiranjem zakonodavstva i samom provedbom provedbom usklađivanja zakonodavstva. Radi se o procjeni učinka propisa, europskih propisa koje se donose. ustaljena je praksa, pa gotovo bih rekao i obveza u većini europskih parlamenata da se uz nacrte zakonodavnih akata dostavlja jedna vrlo cjelovita procjena administrativnih, regulatornih, financijskih učinaka koje će taj novi propis donijeti. Kod nas je za sada, u svim ovim godinama usklađivanja, u dobroj mjeri i na dobar način rekao bih ustaljena praksa procjene financijskih, odnosno proračunskih učinaka novoga zakonodavstva i mislim da na tom planu možemo biti zadovoljni, odnosno barem je vidljivo stalni napredak stalni napredak je vidljiv u učinkovitosti i poboljšanju procjene proračunskih učinaka novog zakonodavstva. Ali novo zakonodavstvo ne traži samo odnosno promjene, traži i značajne promjene, bilo u administrativnoj organizaciji, institucionalnoj organizaciji. Traži procjene učinaka na druge dijelove zakonodavstva i takva jedna legislativna procjena učinaka bi u svakom slučaju približila kvalitetu našeg rada i našeg zakonodavnog planiranja onome što se odvija u parlamentima članica EU. Mi smo imali jedan doduše neuspio pokušaj uspostave nadležnoga tijela koje bi se bavilo procjenom regulatornih učinaka europskih propisa. Taj pokušaj je u javnosti u medijima u medijima rekao bih ismijan. Vlada je vrlo brzo prihvatila takve ocjene da ta, što je bio, zavod, Agencija za procjenu regulatornih učinaka da nije potrebna pa je onda neka druga organizacijska struktura smišljena. Međutim naglašavam, bez obzira na koji način i u kojem obliku institucionalnom se ta procjena regulatornog učinka propisa organizirala ona mora zaživjeti i zbog toga klub SDP-a upozorava upravo na tu činjenicu i na taj element ukupne kvalitete našeg zakonodavnog postupka. Upozorio bih i iskoristio bih ovu prigodu da govorim i o tome što bi bilo dobro još učiniti ili još popraviti u Hrvatskom saboru u odborima u zakonodavnim poslovima vezanim na europsko zakonodavstvo. Naime, evo svi se slažemo očito, da proces usklađivanja zakonodavstva dobro teče. Međutim, ono što treba biti bolje je naknadni nadzor provedbe europskog pa i ukupnog nacionalnog zakonodavstva. Mislim da nadležni odbori mogu više negoli su to činili dosada. Mogu puno više pridonijeti uspostavi dijaloga sa nadležnim ministarstvima, znači s tijelima izvršne vlasti i da se uspostavi jedan sustav redovnog, ne želim pretjerati pa reći mjesečnog, ali barem polugodišnjeg komuniciranja sa nadležnim ministarstvima koje bi nadležne odbore Hrvatskoga sabora trebale izvještavati o tome što se događa u provedbi, ne baš svakog pojedinačnog iz nadležnosti nekog saborskoga odbora, ali barem onih temeljnih sustavnih propisa koje određuju suštinu stvari u područjima koje nadzire pojedini saborski odbor. takva izvješća nadležnih ministarstava bi bilo dobro da nadležna tijela Hrvatskog sabora što češće imaju na dnevnom redu kako bi imali bolji uvid u provedbu i nacionalnog zakonodavstva. Kako bi imali bolji uvid i bolju mogućnost utjecaja na otklanjanje svega onoga za što se zajednički u tom dijalogu s Vladom utvrdi da još uvijek koči, onemogućava, usporava ili otežava provedbu novoga zakonodavstva. o tome bih nešto rekao, što će se u Hrvatskome saboru događati nakon što je usvojen Lisabonski ugovor, odnosno nakon što Hrvatska postane članica EU i nakon što počne djelovati po Lisabonskom ugovoru. Hrvatski sabor očito neće stati i neće zaustaviti svoju europsku zakonodavnu aktivnost nakon što ovih 12 ili 15, slažem se da ovogodišnja lista europskih zakona neće stati na 12 zakona, da će ih biti i više od toga da bismo uspjeli završiti pregovore, ali čak i tu smanjenu listu, ona neće biti konačna i posebni posao koji Hrvatski sabor će obaviti na europskom planu. Čak štoviše mislim da tek sada predstoji snažnija, veća aktivnost i djelovanje Hrvatskog sabora barem na 2 područja. Naime, po Lisabonskom ugovoru Hrvatski sabor će morati biti obavještavan od europskih institucija o tome što se na europskoj razini namjerava definirati kao zajednički europski pravni propis. imat će 6 tjedana nakon svake obavijesti da se izjasni o tome je li misli da se ta materija treba urediti na europskoj razini ili se treba prepustiti nacionalnom zakonodavstvu da uređuje tu specifičnu materiju. to testiranje, ta provjera supsidijarnosti propisa koji se namjeravaju na europskoj razini donositi će biti značajan dio posla Hrvatskog sabora koji će tražiti sasvim drukčiju organizaciju i rada po odborima, uspostave vjerojatno i posebno specijaliziranih odbora za takvu aktivnost pa onda i dogovor o tome, poslovnički dogovor o tome kako će takva provjera supsidijarnosti funkcionirati u praksi, odnosno kako će se po poslovniku regulirati tijela Sabora koja donose odluke o tome je li se neki propis treba donositi na europskoj ili nacionalnoj razini. Kada se odluči da zajedno, postoji opet druga procedura oko toga, ako jedna trećina parlamenata EU kaže da ne treba odlučivati na europskoj razini o nekoj specifičnoj materiji onda se on i skida sa zakonodavnog popisa, ali kada se odluči da se da se neka materija uredi na europskoj razini onda Vlada je ta, odnosno nadležna ministarstva u okviru vijeća, je ta koja usklađuje to zakonodavstvo i mi ćemo ustavnim promjenama morati definirati i odnos Sabora i Vlade u svim situacijama kada Vlada i Vladine institucije usuglašavaju zakonodavnu materiju u institucijama EU. Posao na tome je praktički i mislim da smo našli dobar način kako to definirati. Taj odnos i dijalog Vlade i Sabora u usklađivanju europskog zakonodavstva, ali ono što će ostati Hrvatskome saboru je nesumnjivo davanje mišljenja ili najprije procjena je li treba Vlada imati neki čvršći mandat kod usuglašavanja zakona i ako treba onda kako taj mandat treba izgledati. ponovno organizacija radnih tijela Hrvatskog sabora i poslovničko djelovanje Hrvatskog sabora kod ocjenjivanja mandata koji bi se dao ili se ne bi trebao dati Vladi kod usklađivanja europskog zakonodavstva bit i potpuno drugačiji način rada u odnosu na ono na što je Sabor i svi mi u Saboru na što smo dosada naviknuli. Evo, u ovom kontekstu, u kontekstu onoga što je dobro dosada napravljeno i u kontekstu onoga što nas čeka za napraviti i pokušaja ukazivanja na moguće načine optimalnog uređivanja bilo poslovničkog, bilo sadržajnog načina daljnjeg djelovanja Sabora u planiranju, u donošenju i u procjenama učinka zakonodavstva pa onda i nadzoru provedbe zakonodavstva u tom kontekstu Klub SDP-a želi poduprijeti ovakav popis zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu i želi naravno aktivno sudjelovati i dati aktivnu potporu ukupnom procesu koji čeka i Sabor i Vladu i nadležna ministarstva i želi biti aktivnim sudionikom u dijalogu koji ćemo na ovim zakonodavnim temama morati razvijati i u periodu koji je pred nama. Hvala lijepa.

Prelazimo na pojedinačnu raspravu, prva je gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Evo ja bih htjela dati doprinos ovoj raspravi, pred nama je ovaj popis zakona o kojima jutros govorimo. Prvo što bih željela reći da i Vlada i Sabor su odradili dobar posao, očito da smo ispunili većinu obveza od 2000. godine na način da smo kao što je već rečeno ovdje donijeli 472 zakona i preko 1000 podzakonskih akata, a u prošloj godini samo 82 zakona sa 229 podzakonskih akata. Ostalo je još ovih 12 zakona koji su preduvjet za zatvaranje poglavlja i imamo tri poglavlja koja nisu otvorena a to je tržišno natjecanje broj 8., 31. vanjska i sigurnosno obrambena politika kao i poglavlje 23. za koji zajedno izražavam zadovoljstvo što smo dobili poziv za pregovaračko stajalište. Ono što treba napomenuti da među ovih 12 zakona već smo jedan donijeli, znači 11. ih je, i za 3 je potrebna promjena Ustava to smo već čuli. Za područje pravde, slobode i sigurnosti Zakon o pravosudnoj suradnji s državama članicama Europske unije, i za dva zakona iz poglavlja 23. a to je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državno sudbenom vijeću i drugi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Nadamo se da ćemo nakon usklađivanja za promjene Ustava i ove zakone uspješno donijeti. Znači, mogu izraziti zadovoljstvo što ovaj Prijedlog zakona je sastavljen na dva papira, papira, ali to ne znači da je posao koji je pred nama jednostavan. Veliki dio posla smo odradili, međutim, činjenica je da nas čeka još uvijek veliki posao, treba naglasiti da se posao ovog parlamenta u dijelu usklađivanja i dalje nastavlja i to usklađivanje onog zakonodavstva koje smo već promijenili a za koje je Europska unija u međuvremenu donijela nove direktive ili je nešto promijenila o čemu je već bilo ovdje govora. Vrlo je važno naglasiti a čuli smo već, da LIsabonski sporazum daje nove ovlasti nacionalnim parlamentima kao što je gospodin ministar već rekao. po Lisabonskom ugovoru velika je uloga nacionalnih parlamenata, naglašava se uloga ravnopravnosti država članica i vrlo je važna da se poštuju njihovi nacionalni identiteti uključujući i lokalnu i regionalnu autonomiju, mislim da je to vrlo važno da znaju naši građani. Isto tako da se po prvi put nacionalni parlament će imati izravan utjecaj na proces donošenja odluka u sklopu LIsabonskog ugovora, svi predloženi zakoni Europske unije morat će se slati na nacionalne parlamente. Čuli smo već da će se osam tjedana prije obavijestiti nacionalni parlamenti pa postoji mogućnost da ako dovoljan broj parlamenata država članica uloži prigovor da prijedlog se može izmijeniti, dopuniti ili povući što do sada nije bio slučaj. Ovakav sustav pravovremenog upozorenja omogućuje parlamentima država članica važnu ulogu i na taj način da ne prekorače svoje ovlasti i da se uvaže sve one nacionalne, regionalne ili lokalne posebnosti. Ono što također želim reći veseli da je osnovana ad hoc radna skupina koja priprema ugovor o pristupanju. Činjenica da sa reformama nastavljamo, kao što je ovdje rečeno, da se nastavlja usklađivati sektor financijskih usluga a većina onog što sada radimo se odnosi na jačanje pravosudnog sustava. Znači i kao država članica a nadamo se, nismo ovdje govorili datum ali ja vjerujem da je taj datum najkasnije 1. 1. 2012. iako ga nitko nije izgovorio vjerujem da će se 2011. godina iskoristiti za usklađivanje u svih 27 nacionalnih parlamenata i da ćemo od 1. 1. 2012. biti punopravna članica, naravno ovisi sve o nama, ovisi o nama zastupnicima koji sjedimo u raznim tijelima, odborima, interparlamentarnoj uniji, raznim izaslanstvima, da svoju ulogu kao lobisti koristimo, iako to nije formalizirano ali se podrazumijeva i da na marginama raznih skupova djelujemo i i razgovaramo sa parlamentarcima jer će biti vrlo važno da se u svim zemljama članicama u njihovim parlamentima ratificira taj ugovor. Znači ostaje nam još puno posla, ja vjerujem da ćemo kao što smo do sada uspješno taj posao radili i da ćemo i ostatak ovog posla u odnosu na 12 zakona i u odnosu na sve ono što nije vezano za zakone a vezano je za druge stvari koje se odnose na punopravno članstvo uspješno završiti. Hvala lijepo. (SDP)** Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Upravo ovaj plan zakonodavnih aktivnosti pokazuje nam da smo kao Sabor izgleda mnogo toga već napravili s obzirom na veliki broj zakona koji su usuglašavani i koji su doneseni i vezani su za pregovore, a iz ovoga dosadašnjega izvješća vidimo da je ostalo otvaranje još tri poglavlja i mislim da smo time uistinu dostigli jedan nivo da možemo reći da smo pri kraju otvaranja svih poglavlja. Ono što je karakteristično da smo i u ovome setu poljoprivrednih, proizvodnje hrane otvorili poglavlje ribarstvo i sigurno da je to jedan značajni nivo da bi do kraja trebali i zatvoriti sva tri poglavlja, 11. poljoprivrede, 12. veterinarstvo odnosno sigurnost hrane, i sada ribarstvo. Međutim, zatvaranje kompletnih pregovora sigurno da će biti onda kada budemo zatvorili i sva ova poglavlja, a od ovih 33 ukupnih brojeva poglavlja 30 je otvoreno, znači trebali bi zatvoriti još 16 poglavlja. Tada ćemo sigurno moći reći da smo u potpunosti i završili ovaj posao. Međutim, iz ovoga plana vidljivo je da bi završili ovaj posao, odnosno zatvorili sva poglavlja potrebno je još daljnja zakonodavna aktivnost koja je ovdje i nabrojana. Kada gledamo to je 15 zakonodavnih mjera, odnosno ja mislim mjera, odnosno ja mislim da je 15, da je potrebno da završimo taj dio i onda da ćemo

i zatvaranje ovih poglavlja potrebno je i donijeti ovaj broj zakona. Ali pošto znademo ja ću se posebno osvrnuti na ovo poglavlje 11. – Poljoprivreda i ruralni razvoj, znamo da je u tome poglavlju traženo veliki broj odgoda od zemlje itd. mogućnosti korištenja, odnosno kupovine zemljišta našega i ostalih još nekih promjena, posebno u ribarstvu je postavljen određeni broj odgoda koje tražimo. I sada ispada ako bi željeli završiti to mi svakako moramo u ovoj situaciji donijeti upravo ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Mislim da je donošenje toga zakona, odnosno ovih izmjena jer kada se i donosio zakon mi smo upozoravali da se takvim zakonom sigurno ne možemo završiti pregovore u ovome poglavlju. A poslije toga kada se pojavila omotnica koja će biti od 700 milijuna eura za poticaje u poljoprivredi, vidjeli smo da i kroz taj dio 50% tih poticaja bi trebao ići u direktne poticaje, 50% za ruralni razvoj, odnosno Europa je ta koja će sve više smanjivati te direktne poticaje. Kod nas se nažalost posebno je to bila interesantna prošla godina, takmičilo u tome koliko ćemo više obećati čim bi se pojavili na ulicama, mljekari mljekari sadašnja premijerka je obećala odmah da će se to mlijeko isplatiti, obećano je od ministra Čobankovića da će se pšenica Međutim, ta obećanja su sada došla u situaciju da ove zadnje izjave ministra da se smanjuje za 40% poticaji. I normalno vidjet ćemo sljedećih dana vjerojatno već od prvoga, probleme koji će nastajati da li će ti problemi biti na ulici ili pregovorima od strane poljoprivrednika, to ćemo biti svjedoci i vjerojatno ćemo vidjeti. Međutim, ono što je bitno smanjivanje direktnih poticaja je potrebno ako želimo završiti ovo poglavlje 11. i upravo zbog toga ovaj zakon o izmjenama mora ići u tome smjeru. Vjerojatno je ovo što je sada ministar rekao ne samo da nemamo novaca, nego isto upravo zbog toga da priđemo ovome problemu. Normalno da se tome prilazilo prošlih godina da bi to bilo jednostavnije i lakše. Međutim, problem onaj koji mi imamo da preko 50% poticaja prima jedno 5% velikih proizvođača. Ostali, oni su diskorigirani od 2 do 20 tisuća kuna što su ustvari socijalna davanja. Prema tome, taj ruralni dio bi trebao rješavati vjerojatno ove koji žive, a oni ti takovi žive u ruralnim krajevima i na taj način stvoriti jednu mogućnost življenja i tih ljudi i njihovoga rada rada na svojim posjedima. Ono što se tiče ruralnog razvitka i ulaganja u ta područja, a govori se po ovome da će sigurno 50% poticaja odnosno ove poljoprivredne omotnice trebati ići u ruralni razvoj. Treba vidjeti način na koji će se to i povući. Mi govorimo samo bit će to, to je toliko, zatvorit će se ovako, onako. Međutim, isto tako znademo da su potrebne određeni reformski zahvati. Potrebno je prvenstveno realizacija i donošenje Strategije ruralnog razvoja. Mi imamo preko 50% naših područja u Republici Hrvatskoj a posebno Slavonija i Baranja. Jedina općina koja je djelomično ruralna ostale su visoko ruralne, županija Osječko-baranjska, ostale 4 županije su totalno totalno da ne kažem ruralna područja. Prema tome, po onim kriterijima koje govore. Međutim, prvenstveno realizacija tih sredstava je ići kroz realizaciju i Strategije ruralnog razvoja. Ali ne smije ona biti samo na papiru. Mi donosimo strategije koje ostaju na papiru koje nemaju provedbeni dio i koje kao takove ne mogu i ne smiju sigurno povući sredstva. Povući će sredstva programi koji su za ruralne krajeve i koji moraju postojati i koji će kao takovi i biti. Upravo zbog toga smatram da ovo zakonodavstvo, da iza tih zakonskih dopuna i izmjena stoji mnogo posla, stoje i bolni rezovi, jer kao što sam rekao vidi se već što znači smanjivanje direktni poticaji i što će to donijeti. I upravo zbog toga da bi realizirali ovaj program zakonodavnih aktivnosti, da bi stvorili uvjete da možemo povući sredstva ulaskom u Europsku uniju. Mi moramo izvršiti često puta još uvijek smatram bit će to i neki bolni zahvati, ali koji su neophodni da bi se realizirale ovakve izmjene, a prvenstveno koje se odnose o ovome Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. **Ferić-Vac, Mirjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre kolegice i kolege. I nakon svega ipak se kreće. To je jedan ovako zaključak ako čovjek pogleda ove dvije stranice teksta. Vaš komentar je uz ovu dosadašnju raspravu. Meni je drago da smo dobili jedan pregled koji je vidljiv i za građane i građanke koji prate ovaj Sabor, da ono što se radi ima i neki svoj kraj, ima svoj red, ima zašto. Prema tome, u tom kontekstu bih htjela reći sadašnja kritika koja je išla do sada išla je u pravcu da ono što radimo bude bolje, da bude uvjerljivije, da bude dosljednije i da na kraju sagledamo taj i datum u krajnjoj liniji i datum i završetak pregovora. Postoje tri stvari o kojima je ovdje bilo riječi, neću ih previše elaborirati. Govorili ste o ovih 12 mjera koje nam predstoje to znamo. Kolegica Pusić je govorila o nekoliko elemenata koji se tiču tiču Nacionalnog odbora koje je on detektirao. Možda ste nam mogli vi to nekako umrežiti da to bude jedan zajednički napor jer to spada u ovo sve što mi trebamo uzeti u obzir. I treća stvar o kojoj je bilo riječi su poglavlja u kojima još treba nešto učiniti iz tog kataloga naravno. Međutim, ima još poglavlja koje je blokirano. Gospodine ministre, ja bih vas ipak pozvala da nam nešto kažete o poglavlju Vanjska politika i tako to, dobro je to znati. To nije na odmet ni građankama ni građanima, pogotovo onima koji zaista u svim sferama svoga rada i djelovanja i zagovaraju pristup, zagovaraju otvoren dijalog o tome i mislim da on samo koristi. Jedan element kojeg je kolega Mimica naveo a tiče se Lisabonskog sporazuma odnosno procjene o tome treba li prihvatiti neke direktive kao rješenja nacionalnog obilježja ili one idu u europsko zakonodavstvo. Dobro je voditi o tome računa, dobro je znati da se to dešava i dobro je na nekim primjerima napraviti projekciju tj. simulaciju takvih mogućih rješenja pa se onda prema tim projekcijama, simulacijama jednom pro i kontra odlučiti što će jednog dana biti bolje za Hrvatsku. Također sam htjela naglasiti da je jako važno i danas kako je i u početku bilo i prema kraju pregovora imati dobar kontakt sa javnošću sa građankama i građanima, imati link u u javnost kako bi građanke i građani zaista imali uvid u ono što se radi. Ja osobno želim dalje vjerojatno i u kvalitetu ljudi koji vode pregovore, koji su djelom tima i nemam nekih posebnih razloga zašto bi to prestala vjerovati. I stoga je dobro da to građanke i građani znaju. Mislim da je to jedan element koji nam može samo koristiti jer Europska unija je prije svega unutar politički koncept i moramo znati što nas sve čeka. u poglavlju 27 veliko je područje to koje se tiče morske i dunavske strategije. To su područja koja se tiču susjeda, šireg susjedstva, europskog okruženja i stoga je važno o tome voditi brigu kao što je važno poglavlje 23, o tome smo isto tako slušali dosta unaprijed koliko će biti teško. Evo, dobro je vidjeti da su pojedini zakoni uvršteni već u drugi kvartal. U tom smislu vjerojatno nemam nikakve zadrške podržati ovaj zakon, ali evo voljela bih kad bi nam ministar dao malo još cjelovitija izvješća o poglavljima koja nas još čekaju. Hvala vam lijepo. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče. U sklopu približavanja Europskoj uniji usklađujemo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. Zašto mi usklađujemo te zakone? Iz dva razloga. Pa usklađeni zakoni svakako su uvjeti za pristup ali valjda ih usklađujemo i zbog nas samih. Usvajamo na taj način europske standarde ponašanja. Tako pokazujemo da smo Europljani i to ne samo zato što imamo europski usklađene zakone nego valjda i zato što se pod takvim europski usklađenim zakonima i ponašamo. I tu nastaje problem ministre Jandrokoviću o kojem želim govoriti. Jedan od zakona koji je u potpunosti usklađen sa europskim zakonodavstvom, sa svim direktivama Europske unije je Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji. Zakon dakle imamo ali ga ne provodimo. Zakon se ministre krši. Gdje se zakon krši? Ne biste vjerovali, upravo ovdje u Hrvatskom saboru. Europski usklađen zakon. A tko ga krši? Ne biste ni to vjerovali, zastupnici Hrvatskoga sabora iz redova vladajuće stranke. Zakon naime jasno i potpun precizno predviđa i propisuje način formiranja vijeća Hrvatske radio-televizije i taj potpuno usklađeni zakon kaže da će se članovi vijeća Hrvatske radio-televizije birati u ovom Saboru postupkom usklađivanja parlamentarnih stranaka a ako tog usklađivanja ne bude da se jedan član vijeća bira na prijedlog parlamentarne većine a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. I sada ovih dana ministre kad treba izabrati u ovom Saboru člana vijeća Hrvatske radio-televizije na prijedlog parlamentarne manjine to zastupnici vaše stranke neće učiniti. Oni krše europski usklađen zakon. Oni to rade čak i onda kad su upozoreni da ga krše. Kakav je njihov prigovor? Ističu nekakav prigovor mogućeg potencijalnog sukoba interesa. Mi imamo još jedan zakon isto tako usklađen. **Šeks, Vladimir na dnevnom redu je Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu RH u Europskoj uniji. Vi raspravljate sada o primjeni ili neprimjeni jednoga zakona. Da li je moguće u okviru ove teme dnevnog reda, da li je tu u okviru teme raspravljati o bilo kojem, o primjeni bilo kojega već donijetoga zakona? Ja mislim da nije. mislim da nije. Radi se o planu zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora. Ministar je i svi zastupnici su raspravljali o zakonima koje treba donijeti, o planu tih zakona a ne o primjeni jednoga već donijetoga zakona. Ja ne ulazim u meritum stvari niti se može ulaziti sada u ovoj raspravi da li se taj zakon, koji se odnosi na formiranje Vijeća HRT-a, da li se on primjenjuje ispravno ili se primjenjuje neispravno. Ali to nije tema, kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Potpredsjedniče, tri stvari ako mi dopustite. Prvo što me zanima, da li vrijeme moje rasprave koristite za svoju raspravu ili ćete mi produžiti vrijeme za moju raspravu. Druga stvar koja me zanima, da li ste vi još uvijek član kluba HDZ-a jer niste izašli van sa svojim kolegama. Treća stvar koja me zanima, da li je govor o tome da se europski usklađeni zakoni ne primjenjuju izvan teme o kojoj govorimo. **Šeks, Vladimir sva tri vaša pitanja. Ja jesam i dalje član kluba HDZ-a već 20 godina i više i bit ću još i budućih toliko isto godina. Drugo, to vam vrijeme neću uskratiti ni uračunati ni obračunati. A treće, ja sam dužan vas upozoriti da ste se dužni držati teme jer to nalaže Poslovnik. Ne ja, nego to nalaže Poslovnik. Budite ljubazni Budite ljubazni da se držite Poslovnika. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo ja ću se držati teme kao što sam se držao i do sada. Usklađujemo europsko zakonodavstvo i imamo plan njegova usklađivanja i taj plan i provodimo što je dobro, ali onda usklađene zakone ne provodimo zakone ne provodimo i to je problem o kojem želim govoriti i o kojem govorim. Mi imamo još jedan takav ministre usklađeni zakon. To je Zakon o sprečavanju sukoba interesa… Koji jasno kaže tko odlučuje o tome da li je neka osoba u sukobu interesa ili ne. To je europski usklađen zakon

o bilo kojem od tih 500 zakona koji su usklađeni sa acquis communitareom, sa zakonodavstvom Europske unije o primjeni bilo kojega od tih zakona. od tih zakona. Pa i sami uviđate i vidim to po vama da i sami uviđate da niste u pravu. Molim vas. (SDP)** Potpredsjedniče, na ovom popisu koje nam je dostavilo ministarstvo prvi na redu pod broj 1 je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Prvi. Pogledajte što nam je ministarstvo odgovorilo. I ne možete mi sada reći da govorim izvan teme samo zato što govorim istinu o tome da zastupnici HDZ-a krše zakon. Pa nemojte neprestano pokušati sprečavati iznošenje možda za vas i za vaš klub bolnih istina, ali istina koje se tiču javnosti u ovoj zemlje. Dopustite mi da završim raspravu potpredsjedniče, ja vas lijepo molim. Dakle, ne samo da se krši Zakon o radioteleviziji ovdje u Saboru, krši se i Zakon o sprečavanju sukoba interesa jer samo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa ono i samo ono može odlučivati o tome je li netko u sukobu interesa ili ne. Svakako ne nijedan klub pa tako ni klub HDZ-a. Kakve su posljedice? Katastrofalne. Nije izabran ravnatelj… … /Upadica se ne razumije./… Tamo privremeno stanje i što se događa u toj privremenosti? Privremeni ravnatelj zaposlio je sedam novih ljudi izvan kuće na 3500 zaposlenih. Sedam izvan kuće. Potpisuje rješenja o povećanju plaća bez ikakvih kriterija, za reviziju postavio osobu koja nema revizorski ispit. Europska unija traži ne samo usklađivanje našeg zakonodavstva nego i borbu protiv korupcije. Ovakvo ponašanje potiče korupciju, otvara širom vrata korupciji na HRT-u. Premijerka ističe da je u zadnjih šest mjeseci učinjeno više u približavanju Europskoj uniji i usklađivanju zakonodavstva nego u protekle četiri godine. Premijerka se nastoji promovirati i kao borac protiv korupcije, međutim ona se potpuno oglušuje na činjenicu da zastupnici HDZ-a krše europske zakone u Saboru. Da se ne bi sutra iznenadila nad kršenjem zakona, kao što se iznenadila razinom korupcije u Vladi u kojoj je bila potpredsjednica, ja sam zatražio razgovor s njom da ju upoznam s tom činjenicom. Sedam dana njezin kabinet nije ni odgovorio. I ministre Jandrokoviću, što sad nama ostaje nego se obratiti Europskoj komisiji, upoznati ih s time kako se u Hrvatskoj poštuju usklađeni zakoni, odnosno kako se oni krše. Što drugo nego se obratiti ambasadorima svih europskih zemalja članica Europske unije i iznijeti im tu činjenicu. I ministre Jandrokoviću, kakvih ćete problema imati vi i Hrvatska zbog toga što zastupnici HDZ-a se ne žele ponašati sukladno zakonu, sukladno boljim običajima u Europskoj uniji zbog toga što provode ovdje bezakonje i silu.

Nemojte to zaboraviti, koji nešto govori o sukobu interesa u HRT-u. Gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. **Franić, Zdenko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine ministre, štovane kolegice i kolege. Evo i ja dijelim zadovoljstvo da je literarna knjiga pala na tri slova, dakle da na jednoj stranici imamo cijeli pregled zakonodavne aktivnosti koja nam je potrebna da ju dovršimo kako bi ispunili naše poslove Hrvatskoga sabora vezano uz pristupanje Republike Hrvatske Međutim, činjenica jest da smo mi mnoge od ovih zakona koji se nalaze na ovom popisu relativno nedavno imali pred nama da ih raspravimo, izmijenimo i dopunimo. Tako primjerice Zakon o državnoj potpori, poljoprivredi i ruralnom razvoju smo donijeli 15.7. odnosno proglašen je, objavljen je u "Narodnim novinama" 15.7.2009. Zatim smo raspravili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju koji je stupio na snagu 21.12.2009. I evo, nepunih mjesec i pol dana kasnije opet se u ovom planu spominje isti zakon. Slično i recimo sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu. Stupio je na snagu 21.12.2009. Evo ga ponovo u planu da ga izmjenjujemo i dopunjujemo. Moje je pitanje zašto kada već znamo kakva je pravna stečevina Europske unije to ne obavimo u jednom čitanju. Koji su se to novi izuzetno važne spoznaje desile u ovih nepunih dva, dva i pol mjeseca, da netom donešene zakone moramo ponovno raspravljati i prepravljati. Naš problem jest što većina zakona koje smo donijeli vezano za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji nisu na snazi nego će nego će početi važiti u trenutku kada mi u Uniju uđemo. Je li netko napravio neku simulaciju što će se zapravo desiti u Republici Hrvatskoj na dan pristupanja našeg zemlje Europskoj uniji. Kada svi ti zakoni počnu odjednom važiti prijeti li nam sveopći kolaps pravnog sustava i pogotovo hrvatskog gospodarstva. U tom kontekstu riskirajući da me gospodin potpredsjednik Sabora opomene da to nije predmet ove rasprave podsjećam i na izuzetno zahtjevan segment tehničkog zakonodavstva kojeg smo se obvezali preuzeti, a do kraja to još nismo ispunili. To je jedan nevidljiv front, možda nije toliko atraktivan kao ovi zakoni, ali je za sveopće funkcioniranje sustava posebice u gospodarstvu izuzetno bitan. A činjenica jest da on niti funkcionira niti da smo sve segmente i obveze koje smo preuzeli na sebe ispunili. Dakle, trebalo bi se detaljnije pozabaviti na svim frontovima i sa takvim obvezama i zakonima koje smo već donijeli, a još se ne primjenjuju ili neučinkovito funkcioniraju. To pred sve nas posebice pred saborske zastupnike otvara nove obveze, nove dužnosti pogotovo u parlamentarnoj diplomaciji da promoviramo interese Republike Hrvatske u svim segmentima i svim prilikama. Ali gospodine ministre trebamo biti detaljnije upoznati sa time. Naime, ovo je popis, dakle vrlo kratak, stane na jednu stranicu. Ali unutra nema merituma, razloga zbog kojih se ti zakoni usklađuju ili donose posebice u kontekstu činjenice koju sam već spomenuo, a to je da su neki zakoni redovne mušterije i da se gotovo u cikličkom ritmu sa vrlo malom frekvencijom pojavljuju na našim klupama. Kada gledamo ocjenu zakona obično u njima kaže se u ocjeni stanja da je zakon djelomično usklađen ili gotovo potpuno usklađen sa pravnom stečevinom i nas brine upravo taj dio koji nije usklađen i zašto nije usklađen. Takvih osvrta u ocjeni stanja gotovo nikada nema i to je po mome mišljenju razlog zašto se onda oni vrlo brzo ponovo nalaze na našim saborskim klupama. I da zaključim, zaista sam zadovoljan što je pred nama tako relativno mala zakonodavna aktivnost vezana uz harmonizaciju našeg pravnog sustava sa europskom pravnom stečevinom. Ali me zaista vrlo, vrlo brine to što većina zakona koje donosimo još nisu na snazi i zapravo nema nikakve simulacije kakav učinak oni imaju na naš svakodnevni život, a posebice na stanje u gospodarstvu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10,43 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, pohvalno je da gospodin ministar sudjeluje u ovoj raspravi i osobno. Na današnjem dnevnom redu je evo ovaj list papira na kojem piše, da je tema Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u obzirom da sam od početka rada ovog saziva Sabora redovan da kažem na radnom mjestu što i više od toga, svjedokom sam da, kako ste i sami rekli da je na klupe saborskih zastupnika pristiglo oko 5 stotina zakonskih prijedloga u svezi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom obzirom da je ovo najviše zakonodavno tijelu u Republici Hrvatskoj evo plan za prvu polovicu ove godine su ovih 12 zakonodavnih mjera iz pet poglavlja koje su otvorene u pregovorima sa Europskom unijom. Kolege u raspravama prije mene su istaknuli koji su to zakonski prijedlozi ili zakonodavne mjere koje neću ponavljati, ali je zaista zanimljivo da smo mi o nekim zakonskim prijedlozima već raspravljali. Nekako se čini da to usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije ide korak po korak, ili kako bi se reklo step by step što je moderno danas upotrebljavati u strane inačice naših riječi. Ja sam prije, kako je kolega Franić rekao prije nepunih mjesec dana smo također raspravljali i o stambenoj štednji, možda izostavio i to i o stambenim štedionicama. Evo u prvom kvartalu ove godine piše da ćemo raspravljati ponovo o tome. Možemo li mi ikako usvojiti te europske zakone i uskladiti ih u jednom koraku, u jednoj raspravi, ili moramo zaista ovako po nekoliko puta raspravljati o istim zakonskim prijedlozima i mislim da nije samo, nisu samo promjene u europskome zakonodavstvu te koje uvjetuju onda i našu prilagodbu, negoli evo nekakva naša, nekakva poslovična jedna ajde da kažem jedan poslovični nehat ili nemar, pa onda mi u saborskim klupama raspravljamo o nekim zakonskim prijedlozima po nekoliko puta da bi dobili konačno usklađenje sa europskim zakonodavstvom. U prijedlozima koji su ovdje nabrojani, ima ih 12, posebno je, ima ih nekoliko zanimljivih. Jedno od njih je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. To je 11. poglavlje pregovora sa Europskom unijom i zapravo je to poglavlje zanimljivo, poglavito poglavito ili osobito za regiju iz koje dolazim, dakle za regiju Slavonije i Baranje, za pet slavonsko-baranjskih županija. U svijetlu ovih najava da kažem rezanja potpora poljoprivrednicima za 40% koje je evo prije dva, tri dana najavio i izjavio ministar Čobanković, jasno treba našim ljudima reći da se radi o promjeni politike poljoprivrednih potpora, i to na način da se prelazi na tzv. strukturne potpore. Bez obzira na to kada sam pitao ovdje u Hrvatskom saboru i predsjednicu Nacionalnog odbora za pregovore sa Europskom unijom gospođu Pusić, je li njoj poznata platforma ili pregovaračko stajalište Hrvatske u vezi toga poglavlja, rekla je da ona o tome nema informaciju. I mi i dan danas u ovome Saboru nemamo informaciju o tome koje je pregovaračko stajalište polazno, bazno, kako god hoćete, stajalište Hrvatske u tom poglavlju. Taji li se to nešto u svezi toga? Što je to Hrvatska postigla u razgovorima i pregovorima u svezi toga poglavlja? Kako će nakon toga izgledati naša poljoprivreda? Hoće li doći do promjene u Zakonu o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem? Tko će biti ili moći postati vlasnik poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj? Što će se dogoditi dakle upravo u svezi toga sa područjima koja imaju najviše poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatsko? To nas interesira. A mi o tome još uvijek nemamo stajališta, polazna stajališta ili kako se kaže platformu Republike Hrvatske u pregovorima sa Europskom unijom. I sada taj će nam zakon evo u drugom kvartalu kako piše ili četvrtini godine doći na saborske klupe. Ja se nadam da ćemo bar tada biti načisto, dakle u tim prijedlozima što to mi možemo očekivati u svezi tog 11. poglavlja o potpori o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Isto tako bih vas podsjetio gospodine ministre da mi još uvijek nemamo da li je otvoreno ili nije poglavlje o regionalnom ustroju Republike Hrvatske, i ne znam do kad će se s tim čekati. Nama u Slavoniji i Baranji je to poglavlje također zanimljivo, jer Hrvatska po onim statističkim, statističkoj podjeli na NUC regije je podijeljena u tri regije, ali to je samo statistička podjela. Dakle, podjela statistička u kojoj je eto onih pet slavonskih županija u tzv. sjevernoj regiji, panonskoj nekoj regiji, kojoj je pripala Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska. Evo sad zamislite tu regiju od da kažem Delnica do Iloka. Vrlo zgodna regija sa totalnim kolapsom u fiskalnim kapacitetima svih tih županija, dakle da kažem ovako narodski rečeno najgora regija po mnogim pokazateljima, od nezaposlenosti, bruto društvenog proizvoda itd. Dakle, ni to poglavlje još uvijek evo nema na klupama Hrvatskog sabora. Niti ima zakonodavnih mjera, odnosno nećemo o tome raspravljati na, i ne znam kada ćemo o tome raspravljati, kad će se to pokrenuti pitanje. Dakle jasno da kao klub HDSSB-a, Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje mogu pozdraviti stavljanje na dnevni red ovih zakonodavnih mjera Hrvatskog sabora kao mjera koje su evo u pripremi, koje Vlada i vaše ministarstvo priredilo u pregovorima i razgovorima sa Europskom unijom, dostavilo na klupe saborskih zastupnika, ali moram kažem istaći da još uvijek ćemo poći u raspravu u svezi ovoga poglavlja o poljoprivredi i ruralnom razvoju, a da ne znamo zapravo polazišne osnove ili platformu Republike Hrvatske u pregovorima sa Europskom unijom. Pa s te strane izražavamo određeno i nezadovoljstvo, a također i nezadovoljstvo time da je poglavlje o regionalnom ustroju Republike Hrvatske još uvijek, još uvijek ne vidimo na saborskim klupama. Hvala lijepo. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Pa evo odmah na početku ja moram reći da je ovaj popis zakona koji se trebaju usvojiti kratak i da uglavnom sadrži izmjene i dopune zakona. Zašto je kratak? Zato jer je dosta europskih zakona tzv. donijeto na brzinu, čak i pod velom tajnosti i kad nisu bili dobri onda su popravljani. Uzmimo npr. Zakon o osiguranju koji se čak u ovom Saboru zadnjih par godina mijenjao četiri puta. puta. 4 puta se mijenjao zakon i svaki put pod istim obrazloženjem, pod istim izgovorom da je riječ o usklađivanju hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU. Uzmimo Zakon o tržištu kapitala koji se također mijenjao, a za koji ne znamo kakve će pravne i druge posljedice proizvesti. Uzmimo čitav niz zakona koji se mijenjaju, a da hrvatski građani ne znaju kako će to djelovati na njih. Ali ne samo to, brzi smo kad treba prepisivati zakone, a spori ste, gospodo iz Vlade, u zaštiti interesa hrvatskih građana i u zaštiti interesa gospodarstva. Zašto? Brzo se usvajaju zakoni. Ovaj popis koji je tu govori i tome u prilog no međutim slabo se primjenjuje i sporo se primjenjuje ono što je Europska komisija propisala još prije samo godinu i pol dana. Europska komisija je dala plan za spas europskog gospodarstva koji sadrži ključne mjere. Hrvatska od te europske prakse nije napravila skoro pa ništa. Dok su druge europske zemlje snižavale PDV na pojedine artikle ne bi li zaštitili svoje građane, ne bi li potaknuli njihovu kupovnu moć Hrvatska je taj PDV podigla s 22 na 23%, a sad se špekulira o tome da će PDV biti još i viši. Ne želimo da Hrvatska uđe u EU na koljenima, mada sigurno da za to postoji interes nekih. Ali interes da Hrvatska uđe na koljenima nije interes hrvatskih građana i ne može biti interes hrvatskog gospodarstva. Uzmimo samo nelikvidnost, rokove plaćanja koje je EU smanjila sa 60 na 30 dana. U Hrvatskoj je ta nelikvidnost u zadnjih 18 mjeseci galopirajuća. 80 tisuća ljudi u Hrvatskoj radi u insolventnim tvrtkama i ne prima plaću. Da li je to europska praksa? Nije. Da li je europska praksa dizanje poreza u vrijeme kad Europa snižava poreze i potiče dohodak? To također nije europska praksa. Da li je europska praksa sistem državnih potpora? Da li je europska praksa da u horizontalnim potporama za zapošljavanje koje u Europi čine 80% svih potpora, svih potpora, u Hrvatskoj čine negdje oko 20% i potpore za zapošljavanje koje čine u Hrvatskoj preko pola svih potpora horizontalnih su na razini 0,19% BDP-a. I to nije ispod prosjeka EU, to je ispod prosjeka tranzicijskih zemalja. Pa nije ni čudo što u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo više od 310 tisuća nezaposlenih. Da li je europsko usklađenje, a tu je dosta zakona u igri. Zakon o izmjenama Zakona, ovaj pod br. 1., pod br. 3., pod br. 7. da li je europsko usklađenje tih zakona na tragu analize rada javnih poduzeća? Da li je europsko usklađenje na tragu analize nelikvidnosti? Mi smo jučer poslali i raspravljali smo ovdje o 2 stvari koje je trebalo načiniti iz puke puke pristojnosti, a to je analizirati rad javnih poduzeća, i u tome nema ništa sporno, na tragu najboljih praksa EU, to je odbijeno. Mi smo ovdje pokušali jučer otvoriti raspravu o tome kako riješiti način nelikvidnosti u hrvatskom gospodarstvu, i to je također odbijeno. Ali to nisu stvari kojih se ova Vlada treba bojati. To su stvari koje ova Vlada treba rješavati. U zadnjih 2 godine nije bilo interesa da se s tim problemima obračuna. Čak se kriza jedno vrijeme i negirala kao da neće doći, kao da će nas zaobići. Dok se cijela Europa pripremala za krizu mi smo je negirali. Da li je to europska praksa? To je definitivno nešto s čim se ne možemo složiti. šaljem ovdje i kao poruku je da način na koji se primjenjuje europske direktive, na koji se primjenjuje europski zakon je upravo suprotan od onih na koji to radi EU. Brzi smo u prepisivanju zakona, spori u provedbi, u zaštiti hrvatskih građana, u zaštiti hrvatskog gospodarstva i ne bih htio da kad uđemo u EU, uđemo na koljenima mada to sigurno je interes nekih. Ali sigurno ne može biti i nije interes hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva. A i vi ste, po mojoj procjeni, isto prešli u raspravu o mogućim zakonima, ali ovdje je samo riječ o planu, o prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti, a ne o sadržaju tih mogućih budućih zakona i ne o mogućim … ja sam samo upozoravao. Možda sam malo prekruto tumačio Poslovnik, malo preširoko. Vjerojatno nisam baš ovaj previše liberalnoga. Ispravak navoda gospođa Božica Šolić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Bernardić u svojoj raspravi rekao je da mi mijenjamo stalno zakone, ništa novo ne donosimo i to sve radimo naprečac. To nije točno, kolega Bernardić. Pa sve europske zemlje mijenjaju zakone, a sigurno Europska komisija vodi računa i mora se uskladiti sa Europskom komisijom. To je točno, ali morate znati, kolega Bernardić, da se samo Sveto pismo ne mijenja, sve ostalo se mijenja i sve ostalo se sa vremenom donosi i usklađuje. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Sabora gospođa Šolić povrijedila je čl. 209. i 210. Poslovnika. Od onog što je ona ispravljala ja nisam rekao niti jednu riječ, niti jednu imenicu, niti jedan glagol, niti jedan veznik onoga o čemu je ona pričala. Nijedan pravopisni znak nije izrečen. Odgovor na to pitanje da li je povrijeđen Poslovnik, odgovor u smislu rješenja pod a, glasi, ako to nije tako onda nije povrijeđen Poslovnik. Pod b, ako je to tako onda je.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 učinjene na približavanju Hrvatske EU. Moram reći da ovo budi optimizam jer iz popisa zakonske regulative je vidljivo da smo mi svoj posao usklađivanja zakonodavstva, Hrvatskog zakonodavstva s Europskom unijom priveli kraju. Moram reći da sam bila osobito ponosna kao članica zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatskog i Europskog parlamenta kada smo imali prilike slušati Europske parlamentarce koji su doista izrazili nadu i potporu da Hrvatska ove godine završi pregovore i da postanemo vrlo skoro punopravna članica Znam da ću se možda dovesti u opasnost da potpredsjednik Sabora i meni izrekne primjedbu jer ću ipak pomalo ući u materiju ovih zakona koji su danas predloženi. Mislim da je dobro da na taj način razgovaramo jer dobro je da zakoni prije nego što dođu u saborsku proceduru da prođu širu javnu raspravu. Kada govorimo o zakonima koji su vezani uz približavanju Hrvatske Europskoj uniji oni uglavnom idu po hitnom i možda ih ponekad ne uspijemo do kraja iskomunicirati pa onda zbog toga uslijede neke izmjene i dopune, što ja ne smatram tragičnim jer ako se uoči da je nešto nedovoljno dobro napravljeno mislim da to treba popraviti. Naravno da mene kao zastupnicu Hrvatske seljačke stranke najviše zanima, u ovom pregledu 12 zakona, Zakon o potporama u u poljoprivredi kao što me općenito zanima na koji način ćemo mi to poglavlje ispregovarati i završiti i da li ćemo u tom segmentu uspjeti isposlovati nešto bolje, nešto više za Hrvatsko selo i za Hrvatsku poljoprivredu. Činjenica je da proračun za poljoprivredu kada govorimo naravno o Hrvatskoj iz godine u godinu raste, upravo je isplaćeno 170 milijuna kuna zaostataka za pšenicu biti će isplaćeno 150 milijuna kuna za kapitalna ulaganja. Isplaćene su premije za mlijeko za 11. i 12. mjesec, obrađuju se zahtjevi za kapitalna ulaganja, za koje možemo reći da ih ima podosta, ima 7000 zahtjeva. NO, ono što budi optimizam je najava ministra da svi zahtjevi koji su zaprimljeni i koji imaju urednu dokumentaciju da će biti isplaćeni onom dinamikom kako će se proračun za poljoprivredu puniti. Mislim da je ovog trenutka primarni zadatak osigurati novac za proljetnu sjetvu ali i pripremiti se za povlačenje sredstava koja su osigurana kroz financijsku omotnicu Europske unije za izravna plaćanja 373 milijuna eura i 352 milijuna eura za ruralni razvoj. Da bi uopće ta sredstva mogli koristiti bilo je nužno osnovati Agenciju za plaćanje, jer normalno da Europa od nas traži transparentnost tog postupka i kontrolu na koji način isplaćujemo potpore, a ovog trenutka je važno također početi provoditi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji na žalost doživljava razne opstrukcije od strane lokalnih čelnika ali od nekih političkih opcija kojima očigledno nije interes da hrvatski seljak uđe u posjed poljoprivrednog zemljišta i da time si osigura jednu normalnu egzistenciju jer bez poljoprivrednog zemljišta nema niti razvoja poljoprivrede. Isto tako moram reći da je prije svega važno pozvati one poljoprivredne proizvođače koji su upisani u upisnik da upiše svoje poljoprivredno zemljište u … jer će se po ulasku u Europsku su do mene stigle najave poticaji isplaćivati po hektaru i to prema nekom izračunu 325 eura po hektaru. moram progovoriti o nekim najavama koje posljednjih dana čujem u javnosti, ja se ipak nadam da su one na razini medijskih špekulacija da ne odgovaraju istini, jer ukoliko se misli doista dubinski i suštinski mijenjati sustav potpora potpora u poljoprivredi mislim da to iziskuje dijalog svih nas koji smo ovdje ali dijalog sa članovima poljoprivredne komore ali i sa predstavnicima seljačkih udruga i obiteljskih gospodarstava. Osobno mislim da Zakon o potporama treba mijenjati u onom dijelu koji se odnosi na ulazak u sustav PDV-a. Sadašnji zakon je poprilično strog i rigorozan i on ustvari nalažući poljoprivrednicima koji dobivaju 12 tisuća kuna izravnih potpora, što moramo reći da je mali iznos moraju ući u sustav PDV-a i njih će troškovi za računovodstvo i knjigovodstvo koštati više nego što dobe tih izravnih potpora. Stoga prijedlog o kojem sam razgovarala sa ministrom i ministar je dao naznake da će to prihvatiti jest da se taj iznos izravnih potpora koje će obavezivati poljoprivrednike za ulaz u sustav PDV-a povisi na 24 tisuće i time ćemo ustvari osigurati osigurati svim naših obiteljskih gospodarstvima normalno funkcioniranje i normalno egzistiranje. Rak rana hrvatske poljoprivrede je uvoz poljoprivrednih proizvoda. Ja sam svjesna da smo mi potpisali razne međunarodne sporazume koji nas obavezuju na osiguravanje slobode trgovine. moram reći isto tako da sam ustvari i razočarana i nesretna kada vidim da veliki uvoznici poljoprivrednih proizvoda, veliki trgovački lanci pojedu 70% potpora u poljoprivredi, a da smo mi danas u situaciji, ponavljam ne znam je li to ministar izjavio, čitala sam to u novinama, da se najavljuje smanjenje potpora obiteljskim gospodarstvima. Za mene kao članicu HSS-a i kao dijete sa sela je to neprihvatljivo. Ja predlažem ministru a to sam mu i pismeno uputila, da ukine potpore uvoznicima poljoprivrednih proizvoda, jer ako novca nedostaje mislim da je suludo poticati one koji uvoze junad, koji uvoze svinje, koji uvoze poljoprivredne proizvode kojih danas ima na tržištu koje naš seljak proizvodi, koje naš seljak nema kome prodati i mislim da bi bilo loše da se preko leđa Hrvatskog seljaka lomi novi Zakon o potporama. Zbog toga se zalažem da se velikim trgovačkim lancima, velikim uvoznicima poljoprivrednih proizvoda poticaji ukinu i da se ti poticaji daju seljačkim obiteljskim gospodarstvima. Na taj način mislim da će vuk biti sit, a koza cijela, a poljoprivrednici zadovoljni a da će oni koji nemilice uvoze i uništavaju Hrvatsku poljoprivredu doći k pameti.

Prema tome, čini mi se logičkim u ovom trenutku kada Hrvatska ulazi u Europsku uniju i mijenja svoje zakonodavstvo, da onda te dobre trendove i mi primijenimo. Posebno stoga što posljednja istraživanja Svjetske banke pokazuju da se ulaganje u lokalnu poljoprivredu danas najviše isplati. DA se ulaganje u poljoprivredu isplati više od bilo koje grane gospodarstva jer rast u poljoprivredi smanjuje siromaštvo za pola. Stoga, evo pozivam i sve vas koji ste najodgovorniji za vođenje pregovora, za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, da doista ove argumente shvatite ozbiljno, da ih uvažite i kroz Prijedlog zakona koji će dolaziti u Hrvatski sabor i da donesemo zakone koji će biti na korist Hrvatskih građana. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Kolegice Petir evo rekli ste da će se preko leđa hrvatskog seljaka prelomiti izmjene i dopune Zakona o sustavu poljoprivrednih potpora koje se usklađuju. Točno je. Prelomit će se preko leđa hrvatskog seljaka, da točno je i vi ćete za to glasati. Točno je. Zašto? Pa spomenuli ste da je sustav potpore dubinski bi trebalo primijeniti jer je to usklađivanje sa To je isto tako točno. Nema više zaštitne cijene mlijeka, nema više zaštitne cijene pšenice, sve će to udariti po hrvatskom seljaku, a mi ovdje otvaramo o tome dijalog. Treba vremena da se to provede, treba vremena da se hrvatskog seljaka pripremi, a vremena nema. Kroz tri godine bi nas mogla zadesiti tj. mogli bi ući u Europsku uniju što je dobro. No međutim, ako danas počnete nešto mijenjati u poljoprivredi rezultat neće doći za prije od dvije godine. O tome nema vremena da se otvara dijalog. Ono što je problem je što hrvatskog seljaka i vi koji ste bili u koaliciji zajedno sa HDZ-om niste pripremili za sve stvari koje ga čekaju u Europskoj uz građane i gospodarstvo je prvi hrvatski seljak koji će na koljenima ući u Kolega Bernardić, ja doista ne znam da li vi imate čarobnu kuglu ili ste vidoviti ili se družite sa ovima što čitaju tarot i koje bi najradije ukinula kada ih vidim na televiziji. Ali kako vi znate za što ću ja glasati i što ću podržati. Kao da ste sjedili na ušima kada sam ja govorila malo prije. Ja sam upozorila da treba otvoriti dijalog na vrijeme kako se novi Zakon o potporama ne bi lomio preko leđa hrvatskih seljaka. Ja nisam rekla da je istina ovo što piše u medijima. Rekla sam da se nadam da to nije istina i dala sam konkretan prijedlog. Ukoliko doista nedostaje financijskih sredstava mi smo ih osigurali u proračunu i ona danas stoje, ako iz nekog razloga nedostaje financijska sredstva za potpore, moj prijedlog je jasan. Ukinimo potpore uvoznicima poljoprivrednih proizvoda koji uništavaju hrvatskog seljaka i hrvatsku poljoprivredu i dajmo taj novac seljaku. Drugo što sam rekla, pa nije Europska unija nama propisala određene postulate koje mi moramo preuzeti i držati ih se kao pijan plota. Mi smo u pregovorima. Pregovorima znače da sjedneš, da razgovaraš, suočiš drugu stranu sa argumentima i isposluješ ono što misliš da je najbolje za tvog građanina, odnosno ovdje govorimo za našeg seljaka odnosno poljoprivrednika. Ako Europska unija danas mijenja svoj sustav potpora i nisu se dogovorili oko zajedničke europske politike imaju slične probleme koje mi danas isto osjećamo na svojoj koži onda tu postoji prostora za razgovor. Nije točno da mi ne možemo zaštiti ono što smatramo svojom osnovnom proizvodnjom i nije točno da ne možemo zaštiti mljekare. I u pregovorima možemo odabrati nekoliko područja gdje ćemo zadržati ta izravna plaćanja. Ja sam upozorila da se protivim tome da se zaštite oni koji uvoze. Jer oprostite uvezeno june i uvezena svinja nije hrvatski proizvod niti će ikada biti. I protivim se da se stimulira uvoznike, a zalažem se da se stimulira hrvatskog seljaka koji čuva hrvatsko selo, jer živi na tom hrvatskom selu, obrađuje zemlju i proizvodi hranu. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege. Ja se zahvaljujem svima onima koji su sudjelovali u raspravi. Mislim da je bila vrlo pozitivna, vrlo konstruktivna i još jednom potvrdila da postoji jedan široki konsenzus kada je u pitanju ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. To je izuzetno bitno jer se radi o ostvarenju najvažnijeg vanjsko-političkog cilja, ali i stvari koji će se direktno odraziti na naš unutarnji život, na razvoj hrvatskog društva svih segmenata hrvatskog društva. On se tiče svih građana i građanki Republike Hrvatske i iznimno je bitno da taj konsenzus očuvamo i u ovim završnim mjesecima pregovorima i budućeg članstva u Drago mi je isto tako da je zamijećeno da jako malo zakona ostalo za usklađivanje, ima ih svega još 12. moguće je neki su zastupnici primijetili da će biti još koji zakon, ali do te eventualne razlike dolazi zbog toga što neka 3 poglavlja još nisu otvorena i napravljena su predviđanja koji bi to mogli biti zakoni koji će biti nužni za mjerila za zatvaranje, tako da su moguća neka manja odstupanja. Slažem sa i sa onima koji su rekli da nakon što usvojimo zakone iznimno je važna njihova primjena. Ustvari će se po toj primjeni i vrednovati koliko je Hrvatska daleko otišla i da li je u potpunosti spremna za punopravno članstvo. Ja vjerujem da ćemo imati dovoljno snage i dovoljno političke hrabrosti da sve ono što smo u zakonodavnoj formi ovdje usvojili primijenimo i u našem svakodnevnom životu. Bilo je i spomenuto i to da ćemo svake godine usvajati i usklađivati hrvatsko zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. To je jedna novost. Do sada smo usklađivali zakonodavstvo zbog završetka pregovora, a sada zakonodavstvo usklađujemo zato što smo i uskoro ćemo biti punopravna članica. Budući da se mijenja i zakonodavstvo i pravna stečevina Europske unije, logično je i normalno da i Hrvatska kao članica svoje zakonodavstvo s time s time usklađuje. I na kraju želio bih se kratko osvrnuti na ono što je govorio zastupnik Stazić. Žao mi je što ga ovdje nema. Najavio je da će obilaziti veleposlanstva stranih zemalja ovdje u Zagrebu i tužiti Hrvatsku zbog nekih prijepora koji se vode ovdje u Hrvatskom saboru oko Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji. Mislim da za to nema nikakve potrebe da bi to bio dokaz jednog podaničkog mentaliteta koji nije primjeren nikome, a ponajmanje jednom zastupniku u Hrvatskom saboru. Hrvatska je danas zemlja članica u NATO-a vrlo skoro zemlja članica Europske unije, kao takva uvažavana i vrednovana. Naravno da ćemo usklađivati zakonodavstvo ali političke bitke vodit ćemo ovdje u Hrvatskom saboru između hrvatskih političkih stranaka. I za to zaista nema nikakve potrebe. Hvala vam Hvala. Završni